По § 2 има предложение от народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид: „В § 2, т. 1 думите „по време на извънредна епидемична обстановка“ отпадат, а след думата „сроковете“ се добавят думите „на валидност“. Комисията не подкрепя предложението.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

свързани с изборите, които предстоят, и отправени в Закона за извънредните мерки. Те знаят също, че в Програмата на Народното събрание за тази седмица не са залегнали промени в Закона за хазарта. Те са наясно, че в продължение на години през този мандат се противопоставяме целенасочено и устремено на една практика, която опорочава целия законодателен процес, а тя е да се прекарват чрез Преходни и заключителни разпоредби неща, които нямат общо с първоначалния закон. Конкретно по параграфа и по наименованието, защото това, което разглеждаме, не е заключителна разпоредба – това е предложение за промяна в Закона за Закона за хазарта. Може ли някой да ми обясни: какво е общото между гласуването на карантинираните лица, здравния протокол при провеждане на изборите или гласуването в лечебните заведения и исканията за издаване на лиценз за утвърждаване на типове и модификации на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер, централна компютърна система, система за онлайн залагания, комуникационно оборудване и така нататък? Какво е общото между провеждането на изборите и производствата за издаване на лиценз за хазартни игри? Припомням, че през месец август – вследствие на огромни скандали, беше закрита Държавната комисия по хазарта. Всичко отиде към НАП. Имаше шестмесечен период – предвиден от това мнозинство, контролиращо това правителство, за да извърши нужното за така наречените висящи производства. Тук ни се предлага този срок да бъде удължен по закон с още три месеца. месеца. Дали това е необходимо или не, никой в тази зала не може да каже, тъй като Законът не е обсъждан. Дори и да е имало проблеми, те са отдавна известни. Защо не са внесени по нормалния ред? Аз не мога да разбера – след като променихте Наказателния кодекс със Закона за корабоплаването, след като това нещо стана национална и наднационална тема, доколкото беше отбелязано като лоша практика от европейските институции какво да го разглеждаме това предложение? Това провокация спрямо опозицията ли е? Демонстрация на безнаказаност, на безочие, на какво е? Нима не е ясно, че дори да е важно и дори да има такава необходимост от внасянето отделно на този законопроект, който е от един параграф, може сравнително бързо да бъде разгледан, но да има възможност да се види?! Как да знаем сега, че не правите услуга и то точно в изборните правила, в тези, които трябва да бъдат максимално най-изчистени от съмнения за какъвто и да е лобизъм. Най-вероятно се опитвате да помогнете на администрацията? Може да се опитвате да помогнете и на някой чакащ лиценз? Може да се опитвате също така да продължите този срок по причини, негодни за казване? Никой не може да каже, тъй като няма една дума писмени мотиви. Освен това, бъдете наясно и знайте, уважаеми дами и господа народни представители и председатели, че гласуването на този текст и изпращането му за обнародване е противоконституционно причина, че Конституцията ясно казва: законопроекти се приемат на две гласувания. Ние нееднократно сме сезирали Конституционния съд по други поводи и с този аргумент. Засега Конституционният съд отказва да стане пазител на Правилника на Народното събрание в тази му част – има своите аргументи. Все повече и повече обаче се чуват и гласове в особените мнения на уважавани съдии, които разбират, че този феномен придоби огромни измерения

Оттеглете това предложение, ако то наистина е необходимо, направете го по каналния ред, имайте доблестта да го защитите. Още веднъж Ви казвам: ние сме тук като опозиция, за да не позволим на нищо такова да мине тихомълком. Бъдете готови да се изправите в дебат за това, което мислите, че е необходимо. И още една последна дума по същество. Става дума отново за срокове. Десетки пъти се променят сроковете на законите и винаги по този начин, между другото. Мислете малко повече преди да ги поставите.

В дебатите дотук беше изразена една теза, която, за съжаление, няма как да бъде споделена. Тя би била споделена и би била откровена, ако практиката, която следваше Българската социалистическа партия, когато тя управляваше, беше тази, която чухме преди малко. За съжаление, ако отворите всички законопроекти, приети по времето, в което е управлявала или е била в управляваща коалиция Българската социалистическа партия, ще видите, че в Преходните и заключителните разпоредби се внасят и са приемани норми, които нямат нищо, ама нищо общо, с предметния обхват на Законопроекта. Така че тази практика… (Реплики

в друг закон, който е извън предметния обхват. Този текст, който е предложен, не е противоконституционен. Има трайна практика на Конституционния съд по този въпрос. Въпреки всички опити, които се правят отляво, тя да бъде променена, тя не е променена. Ако искахте да има подобни промени, трябваше да приемете предложението за свикване на Велико народно събрание за приемане на нова Конституция и тогава в Конституцията можеше да се внесат такива промени и тогава можеше да бъде определена тази практика като противоконституционна. По отношение на конкретната разпоредба. Много съжаляваме, че има пандемия и голяма част от служителите на НАП са болни. В никакъв случай не ги оправдавам – може би е трябвало да назначат допълнителни хора, може би е трябвало да предприемат някакви други мерки, за да се справят. Не са успели да се справят. Има обективни причини за това. Всички виждаме и сред нас имаше болни депутати, някой се разделиха с живота си. Разбира се, Вие имате право да не сте съгласни, да игнорирате обективния факт на пандемията, но, за съжаление, така или иначе тя е факт. Съвсем логично в този случай най-доброто разрешение е удължаването на срока. Нали не искаме след това всеки заявител, който си е подал документите в срок, да внесе искове за обезщетение по Закона за

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Митев. Приемам Вашето предизвикателство и се ангажирам да направим много ясен анализ в тази кампания, за да видим колко такива законопроекта са били приети в това Народното събрание спрямо друго. Уверявам Ви, тъй като вече сме започнали да го вършим, не е във Ваша полза. Това едно. Второ, няма нужда да сменяте Конституцията. В нашата сега действаща Конституция пише: закони се приемат на две четения. Моля, обяснете – на две четения ли ще се приемат промените в Закона за хазарта, които тук ще гласувате? И противоконституционността, за която говоря, не е по същество на текста – става дума за срок. Той поставя други, не по-малко тежки въпроси, които щяхме да обсъдим, ако имаше нормално обсъждане, включително за състоянието на администрацията на НАП, за този специфичен вид производства и така нататък, но тук не става дума за това. Тук става дума, че Конституцията Ви казва: гласува се два пъти един закон, за да стане закон, а Вие ще го гласувате един път. Казвам Вие, защото Правилникът на Народното събрание и сега позволява такива предложения, които очевидно излизат извън обхвата на направените, да не бъдат поставени за разглеждане. Тук отговорност имат ресорните комисии, техните председатели и в крайна сметка мнозинството. Това казва и Конституционният съд, който не е отхвърлил по същество нашите предложения и сезирания за това, че даден текст не отговаря на първоначално приетия законопроект и излиза от неговия предметен обхват. Конституционният съд просто казва: това е работа на самото събрание. Надявам се, той да промени тази си практика. Но дори той да не промени тази си практика, това, което трябва да направи новото Народно събрание, е да направи много по-ясни правилата в Правилника по този въпрос, както и да приравни изискванията за законопроектите, внасяни от Министерския съвет, спрямо тези, внасяни от депутати, включително предложения с достатъчно гаранции, че те няма да издевателстват по този начин с конституционното им право да внасят законопроекти. (Председателят дава

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Зарков, може да Ви е чудно, но аз ще се съглася с част от Вашето изказване. Да, действително тази практика, която съществува, не знам в чия полза е или е във вреда, аз също я смятам за недопустима като цяло. По принцип я смятам за недопустима. Да, трябва да има правила в Правилника. Бих стигнал и по-далеч – смятам, че трябва да има съответни конституционни разпоредби, а не само такива в Правилника, по отношение на това какво може да бъде внасяно между първо и второ четене. Различно е тълкуването по отношение на това дали предложенията между първо и второ четене са закон по смисъла на конституционната разпоредба, която цитирахте, че законите се приемат на две четения. Различни са, защото ако не бяха различни тълкуванията, може би щяхме да имаме решения на Конституционния съд, които щяха да удовлетворят – в тази част и с тези аргументи, които Вие сте внасяли и сте излагали пред съда, Вашите искания за противоконституционност специално на това основание. Така че да, в бъдеще би следвало и е необходимо да има изработване на подобни норми. Необходимо е да бъдат направени такива промени по отношение на внасянето на законопроекти от народни представители и съответно приравняване на изискванията, за които говорите. По отношение на внасяните от Министерския съвет законопроекти не смятам, че ако приложите абсолютно автоматично този механизъм, ще получите добри резултати. По-скоро ще ограничите, и то в нарушение, и в разрез с Конституцията, инициативата на народните представители. Ще ми е много интересно да видя законопроект – такъв не съм виждал досега, внесен от народен представител, където примерно имаме таблица за съответствие с правото на Европейския съюз, когато с него се транспонират или се засягат норми, които са включени в регламент или в европейска директива. Ако се правят такива изменения, те би трябвало да бъдат много внимателни, така че да не се стига до нарушаване на конституционното право за законодателна инициатива на народния

Уважаеми господин Председател, взимам процедурата по начина на водене. Обикновено правя такава процедура, за да направя забележка или да изразя несъгласие с начина, по който се води заседанието. Сега правя тази процедура точно обратното, за да Ви поздравя за това как се отнесохте във връзка с разглежданите промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за извънредното положение за промени в Закона за хазарта. След изказването на господин Зарков, което беше единственото изказване, Вие вероятно, защото осъзнавате, че не е нормално нито начинът, по който се правят тези промени – през Преходни и заключителни разпоредби, и вероятно и Вие самият сте искал някой от управляващите, от вносителите на Законопроекта да излезе тук и да обясни на Народното събрание какви са мотивите за тези промени.

поздравявам Ви за този подход. За съжаление, никой от управляващите не Ви чу и не откликна на Вашия призив. За това съжалявам и съответно Ви поздравявам. Благодаря.

Има ли други изказвания? Закривам разискванията. Подлагам на гласуване заглавието на раздела, което е прередактирано и става „Заключителни разпоредби“;

Гласували 111 народни представители: за 81, против 28, въздържали се 2. Последните текстове на Законопроекта са приети, с което приключихме със Закона за извънредното положение. Преминаваме към: приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2021 г.“

На редовно заседание, проведено на 21 януари 2021 г., Комисията по околната среда и водите, разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците,

заместник-министър, господин Даниел Янков – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, господин Антон Пейчев – държавен експерт, и господин Александър Иванов – главен експерт в същата дирекция, господин Петьо Петков – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, представители на Националното сдружение на общините в Република България и работодателски и браншови организации. От името на вносителите Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Стоянова. Тя поясни, че внесеният законопроект има за цел да въведе изискванията на приетия на ниво Европейски съюз законодателен пакет „Отпадъци“ и по-специално – Директива (ЕС) 2018/851

С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци на 65 на сто през 2035 г. и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци до 2035 г. Определят се правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за рециклиране. Въвеждат се определения за „неопасни отпадъци“, „битови отпадъци“, „биологични отпадъци“, „отпадъци от строителство и разрушаване“, „хранителни отпадъци“, „оползотворяване на материали“, „насипване“ и „схема за разширена отговорност на производителя“. Регламентира се предприемането на набор от мерки, с които производителите се задължават да поемат финансова и организационна отговорност за управлението на отпадъци като етап от жизнения цикъл на продукта, включително за дейностите по събиране, сортиране и третиране. Със Законопроекта се въвеждат изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни във връзка със схемите за разширена отговорност на производителя, ефективността на разходите, определянето на вноските, които производителите заплащат, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Красимир Богданов, Явор Божанков, Ивелина Василева, Джевдет Чакъров и Манол Генов. Бяха изказани становища в подкрепа на Законопроекта, като беше подчертана необходимостта от транспониране в срок на европейските изисквания. Бяха дискутирани теми, свързани с подобряване на системите за управление на отпадъците, увеличаване на ефективността на схемите за разделно събиране и прилагането на ефективни икономически инструменти, които да мотивират и участието на гражданите. Беше обърнато внимание на предизвикателствата, свързани с осигуряването на финансиране за общините и необходимостта от поддържането на активен диалог с всички заинтересовани страни с цел постигане на завишените цели. Представителите на Националното сдружение на общините в Република България, Българската стопанска камара и браншовите организации представиха своите становища. След дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите единодушно с 19 гласа без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2021 г.“

на 5 януари 2021 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 януари 2021 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет.

2018/851/ЕС и Директива 2018/850/ЕС. Въведени са следните основни промени в европейското законодателство, които следва да бъдат изпълнявани членки: - Целта на подготовката за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци е завишена до 65% през 2035 г., за да се извлекат съществени екологични, икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика. - С цел допълнително стимулиране на прехода към кръгова икономика е въведена цел за намаляване до 10% на депонираните битови отпадъци до 2035 г., която може да бъде отложена с 5 години, при положение че държавата е постигнала намаление до 25 на сто. - С цел съпоставимост на резултатите между държавите членки значително е стеснен обхватът на възможните методи за изчисляване на целта по рециклиране. - Въведени са определения за редица думи и изрази, за да се внесе яснота относно обхвата на дейностите с отпадъците. Въвежда се определение за „схема за разширена отговорност на производителя“, за да се изясни, че става въпрос за набор от мерки, с които производителите се задължават да поемат финансова или финансова и организационна отговорност за управление на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта. Поставят се изисквания за ясно определяне на ролите на отделните заинтересовани страни, ефективността на разходите, определяне на вноските, които производителите заплащат, изисквания за прозрачност, както и системи за отчитане и ефективен контрол на дейността на схемите. Въведени са редица допълнителни изисквания за предприемане на мерки за насърчаване на разработването, производството и използването на устойчиви продукти, предотвратяването на отпадъци. В допълнение към директивните изисквания в Законопроекта са предложени редакции на действащия закон, с които се поставя законовата основа за въвеждане на разширена отговорност за текстилни продукти, като начин за изпълнение на изискването за разделно събиране на отпадъци от текстил. Предлага се създаване на нови разпоредби в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Според вносителя Законопроектът няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Народните представители Петър Петров и Димитър Данчев поставиха въпроси за прецизиране на записаните срокове в § 16 и за съгласуването на общинските планове със стратегията на Министерството След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, 102-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2021 г.“ Благодаря, господин Кънев. Следва Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Иван Валентинов Иванов, заповядайте.

На редовно заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2021 г. Законопроектът беше представен от госпожа Славея Стоянова – заместник-министър на околната среда и водите. На заседанието присъстваха господин Даниел Янков – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, господин Антон Пейчев на длъжност държавен експерт, господин Александър Иванов на длъжност главен експерт в същата дирекция и господин Петьо Петков – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Вносителите посочват, че Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Въведени са точни правила за изчисляването на целите въз основа на теглото на битовите отпадъци, които постъпват за рециклиране, и е определена точката за измерване на извършването на процеса на рециклиране. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците се очаква да се хармонизира националното законодателство с изискванията на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците, да се засили контролът върху дейността на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, да се ограничат рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци и други. В резултат на проведеното след дискусията гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага със 7 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение

Там са колежките. Теб ли да гледам? Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! самото начало бих искал да кажа, че този закон е евроинтеграционен, той решава въпроса с пълното транспониране на европейските нормативни документи и това е важно за изпълнението на ангажиментите на страната ни.

относно измененията, които се правят и реалното състояние на управлението на отпадъците в страната ни. Добре е, че в масово разпространените отпадъци се включват и други потоци, а именно дрехи и обувки, но големите проблеми – дали системите, които ще се създадат за тяхното събиране, ще бъдат ефикасни. И в момента в големите градове има контейнери за дрехи, но не е видно как това ще се случи и в малките градове, където се изхвърлят много по-малко дрехи, а и не са интерес за организациите, така че трябва да се намери адекватно решение на този казус. Чухме на заседанието на Комисията околната среда за проблемите между организациите и общините, че след като организациите си изпълняват целите на национално ниво, губят интерес да полагат усилия за разделно събиране на отпадъците на регионално ниво, особено в малките общини. Това е поредният закон, в който не се постига реален контрол върху поведението на организациите, както и реалните механизми за въздействие върху кметовете в контекста на това да са активни в посока посока да се развиват системите за разделно събиране и да намалява количеството на депонираните отпадъци, а оттам и таксата за депониране, съответно и таксата за смет, за която всички ние като граждани плащаме. Освен това бих допълнил, ако има реално, ефективно, разделно сметосъбиране, то много по-голяма част от отпадъците не биха се насочвали към депата, а директно за рециклиране. За съжаление, тук трябва да посочим огромния регрес, който има в това отношение за дестабилизирането на системата и деструктурирането в периода 2009 – 2013 г., но съм убеден, че това трябва да бъде преодоляно. Факт е, че въпреки отчитането на увеличен брой контейнери за разделно събиране на отпадъци в населените места, все още целите се изпълняват. Трябва да бъдем коректни – от бизнеса, а не за сметка на бита. Последните наводнения поставиха за пореден път съмнение относно това реално или на хартия си изпълняват и целите за пластмаса, защото всеки голям дъжд превръща реките в подвижни сметища, основно на пластмасови отпадъци. В това отношение е необходимо всички ние да положим необходимите усилия и гражданите, и структурите на Министерството на околната среда и водите за по-голям ефикасен контрол върху изхвърлянето на пластмасови отпадъци по нерегламентирани места. Другият проблем, който остава нерешен въпреки усилията, е продължаващото нерегламентирано горене на всякакви отпадъци, сред които и автомобилни гуми. Въпреки усилията виждаме, че при всяка сезонна смяна на гуми, градовете са зарити от стари гуми, които кметовете се чудят как да извозват и какво да правят с тях. Остава за пореден път въпросът за депозитната система при отпадъците, а именно въвеждането ѝ като алтернатива на продуктовите такси, каквито има у нас. Има и положителни примери в това отношение, и то в редица водещи страни членки, утвърдени в рамките на Европейския съюз. Може би трябва да помислим за въвеждането, и не в този закон предвид съкратеното време, а по принцип, защото трябва да има някакви реални стимули за населението при връщането на опаковки. Дали ще им се заплащат, или ще им се приспадат от цената на купените стоки. Не на последно място, и в Комисията беше поставен въпросът, който с особена сила възникна по време на ковид кризата, а именно какво правим с масово разпространените отпадъци, генерирани от онлайн търговията както от гражданите, така и от фирмите. Това е сериозен въпрос и не можем да го решим с този закон, предвид краткото време, което имаме сега. Но трябва да се реши, защото е видно, че онлайн търговията ще се развива занапред и не малка част от масово разпространените отпадъци ще се образуват по този начин, а за тях няма как да се наложат и приложат принципите „замърсителят плаща“ и за разширената отговорност на производителя и вносителя. Все по-често общините и организациите ще бъдат изправени пред проблема, че ще трябва да се справят с този тип отпадъци на практика без да са получили средства за това, което е в нарушение на европейските правила.

Има ли реплики по изказването на господин Чакъров? Не виждам. За следващото изказване давам думата на госпожа Люртова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! С приетия на 2 декември 2015 г. План за действие на Европейския съюз за кръгова икономика са поставени рамките на европейската политика за преход към икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръговата икономика, при която стойността на стоките, материалите и ресурсите се запазва възможно най-дълго в икономиката, а генерирането на отпадъците е сведено до минимум. Основната цел е изграждане на устойчива, нисковъглеродна и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите на ниво Европейски съюз. Приемането на изменения в Закона за управление на отпадъците се налага от задължението за транспониране на изменено европейско законодателство. Засегнатите и заинтересовани групи, които предложението ще окаже въздействие, са 265 общини в България, които следва да предприемат необходимите действия за постигане на новите по-високи цели по рециклирането на битовите отпадъци, както и да въведат допълнително задължително разделно събиране на биоотпадъци, опасни отпадъци от домакинствата и текстилни отпадъци до 31 декември 2024 г. По отношение на изпълнението на целите заинтересовани страни са и създадените регионални сдружения – 53 броя, които обхващат всички общини и отговарят за постигане на целите на ниво регион. Необходимостта от постигане на по-високи цели по рециклиране на битовите отпадъци в средносрочен и дългосрочен план ще доведе до намаляване на разходите на общините за депониране на смесени битови отпадъци. Повишаването на целите по рециклирането на битовите отпадъци и изискванията за разширяване на системите за разделно събиране допринасят за увеличаване на достъпността и качеството на услугите по управление на отпадъците за гражданите. Това е свързано както с нови потоци отпадъци, за които се въвежда разделно събиране, така и чрез необходимостта от повишаване на резултатите на съществуващите системи за управление на отпадъците. Намаляването на количеството смесени битови отпадъци във времето ще допринесе също и за оптимизиране и пренасочване на общинските разходи за управление, което ще доведе до ползи за гражданите. Необходимостта от въвеждането на мерки в посока стимулиране на повторна употреба и ремонт на стоки, като част от мерките за предотвратяване на отпадъците, ще има допълнителен социален, положителен ефект, тъй като ще разшири пазара за повторна употреба, което има социално-икономическа добавена стойност. Цялостното повишаване на целите по рециклиране в комбинация с мерките по предотвратяването на образуването и ограничаването на депонирането водят до комбинация от положителни екологични ефекти, свързани с намаляване на замърсяването, намаляване на рисковете за отделните компоненти на околната среда и намаляване на въздействието върху климата. Засегнати групи са и лица, които извършват дейности с отпадъци. Увеличаването на количеството и качеството на рециклируемите суровини с национален произход поради необходимостта от постигането на по-високи количествени цели и разширяването на системите за разделно събиране ще намали необходимостта от внос на рециклируеми суровини за българските рециклиращи предприятия. Има 36 броя засегнати организации по оползотворяването. Икономическите въздействия се изразяват в повишаването на конкуренцията между операторите на отпадъците, с които работят организациите по оползотворяването. Необходимостта от постигане на по-високи цели за битовите отпадъци ще доведе до по-добро сътрудничество с общините, тъй като отпадъците в системите допринасят значително за тези цели. Това ще повиши разделно събраните рециклируеми суровини и от там ще оптимизира разходите на организациите и приходите от тяхната продажба. Засегнати ще бъдат и лица, които пускат на пазара продукти, които са около 10 000 юридически лица. Общите минимални изисквания към схемите за разширена отговорност на производителя следва да позволят да се намалят разходите и да се подобрят резултатите, както и да се осигурят еднакви условия на конкуренция, включително за малките и средните предприятия, неправителствените организации в сферата на околната среда и в областта на социалните дейности, които могат да вземат участие в дейности по осведомяването и работата, по инициативи с обществеността, по предотвратяването на отпадъци и в областта на повторната употреба. дългосрочен план необходимостта от повишаването на рециклирането и ограничаването на депонирането на битовите отпадъци ще има пряка полза за гражданите, изразена в намаляване на размера на такса „Битови отпадъци“. Специфична заинтересована страна са производителите и търговците на хранителни продукти, както и заведенията за хранене, доколкото се въвеждат основни изисквания за трайното намаляване на хранителните отпадъци. Държавите членки следва да предприемат мерки в тази посока, като е предвидено въвеждането на показатели за измерване на намаляването от страна на Европейската комисия. По отношение на обувки и текстилни продукти заинтересовани лица са тези, които ги пускат на пазара, като за тях се въвеждат допълнителни изисквания за вписване в публичен регистър. За да стане икономиката действително кръгова, е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за устойчиво производство и потребление чрез поставяне на акценти върху целия жизнен цикъл на продуктите по начин, който да позволява опазване на ресурсите и затваряне на кръга. Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепим изменението и допълнението на Закона за управление на отпадъците, защото за нас е важно управлението на отпадъците в Съюза да се усъвършенства и да се превърне в устойчиво управление на материалите с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, да се увеличава използването на енергия от възобновяеми източници, да се повишава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси, като по този начин се осигуряват нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. Благодаря, господин Генов.

се покрива с европейските директиви и с изискванията за по-качествен живот на българските граждани. Какво конкретно искам да кажа за този законопроект? Първо, той е изключително закъснял. Ако се вгледате в сроковете на един параграф, ще видите определени проценти, определени мерки, които трябва да бъдат реализирани до 31 декември 2020 г. Това е достатъчен аргумент за закъснялото му внасяне и закъснялото му разглеждане в Народното събрание, защото той отдавна трябваше да действа вече и да бъдат постигнати част от целите, които са заложени в този закон. Въвеждането на нови цели за увеличаване на депонирането и повишаване на количеството рециклирани отпадъци в момента изисква изключително големи допълнителни инвестиции в сепариращи и компостиращи инсталации. Тъй като ангажиментите на общините и тежестта за изпълнението на тези срокове пада именно върху тях, крайно малко, крайно ограничени са техните финансови възможности, за да могат да постигнат целите, които са поставени в Закона. Основният проблем започва от разделното събиране на отпадъците. Какво се случва? Имаме няколко лицензирани оползотворяващи организации, които правят договори за разделно събиране с определените общини, но ангажиментите на страните по договора не са ясно разписани. Кметовете понякога въобще не ги е еня какво се случва, защото те, както казва народът, нито вземат, нито дават. Господин Министър, за да дадеш разрешение на една оползотворяваща организация да работи, има изключително тежки условия, които тя трябва да покрие. По този начин разделното събиране е следващият монопол в държавата, който години наред редица управления не могат да разбият! А преди малко тук колежката говори от трибуната – щяло да има конкуренция. Конкуренция ще има, когато този монопол бъде разбит. Конкуренция за по-добра услуга, конкуренция за повишаване на количеството отпадъци за рециклиране, които в крайна сметка очакваме да станат суровинната база на бъдещата кръгова икономика. Какви други пречки има? Обикновено морфологията на отпадъците – национална или някаква регионална, не се покрива, ако има такава, със структурата структурата на отпадъците във всяка отделна община. Сега ние ще искаме някоя община да постигне 65%. Ами как ще постигне 65% примерно от количеството отпадъци, които се събират, когато морфологията и структурата на техния отпадък е под 50% рециклируемост! Това е условие, което не може да бъде изпълнено! И в Комисията казах, че е необходимо да бъдат разгледани доста от нещата, за да придобият не толкова на хартия важност и цели, а да се съобразим с реалните възможности на общините.

Гражданите плащат тази такса на оползотворяващите организации. В крайна сметка има много сигнали от отделни общини, че оползотворяващите организации отказват, подчертавам още веднъж – отказват, да събират този вид отпадък. Отказват също и за лекарства с изтекъл срок, отказват за масла, отказват и за други опасни отпадъци. Така че тук, господин Министър, нямате време в този мандат, но но дано някой друг да поеме такава отговорност – да бръкне дълбоко в начина, по който работят тези оползотворяващи организации. Не искам да говоря по въпроса по-нататък. Трябва да се помисли и за продуктовата такса, за която стана дума. Гражданинът Хикс си е платил продуктовата такса за гумите, оползотворяващата организация е прибрала паричките, а кметът или общината трябва да носи отговорност за тези гуми! Трябва да се намери начин част от продуктовата такса, когато действително и реално може да бъде използвана от общините за определен вид дейности, да се предостави именно на кметовете. Казах за допълнителните инвестиции, които са необходими за сепариращи, компостиращи инсталации, за сметосъбираща техника. С голяма гордост бе отчетено в Комисията, че, видите ли, оползотворяващите организации щели да сложат 10% повече контейнери за разделно събиране. Не, те трябва да сложат 100% повече на определени места, защото някъде тези контейнери въобще не се ползват – просто фиктивно стоят, на други места се пълнят за ден-два, а няма кой да мине да ги вземе. Понякога колата, дето прибира стъклото, прибира и пластмасата – мотивацията на гражданина, гражданина, за да го събере и изхвърли разделно, се губи, защото, като види контейнера със стъклото и контейнера с хартията как ги хвърлят в една кола, нали се сещате, че всеки би се замислил защо се случва така?! Мотивацията му да извършва тази дейност да се грижи за природата като жител на тази планета му се губи. Накрая искам да отбележа и нещо друго. Говорим за инвестиции, говорим за европейски пари. И по Оперативна програма „Околна среда“, към онзи ден правих справка, изпълнението на Ос „Отпадъци“ е 36%! С това изпълнение, господин Министър, ние създаваме реално предпоставки срокове, които са заложени тук, да не бъдат изпълнени, защото няма откъде да дойдат парите за такъв вид дейности – за повишаване на целите, които са поставени. Парите или ще дойдат от такса депониране по чл. 64 от Наредбата, или се чакат от Оперативната програма. При условие че някои не са започнали процедури именно по тази ос, те ще реализират техните проекти след три години, а ние след пет години залагаме други цели и друг процент на събираните отпадъци! В Комисията предложих да се направи работна група, която да огледа още веднъж нещата. Със сроковете е категорично ясно, че не трябва да се допускат смешни неща – да гледаш през януари месец законопроект, е поставил през декември да се изпълняват определени задачи и цели. Това ми е предложението. Ние по принцип няма как да не подкрепим този

настоящото мнозинство по въвеждане и регламентиране на по-точни и ясни правила в тази област, но тъй като в случая не засягаме конкретно само наши, български предложения, по-скоро транспонираме европейско законодателство и съобразяваме с директивите на Европейския парламент и на Съвета в областта на управлението на отпадъците, това, което в момента се случва, и онова, което ние трябва да приемем, до голяма степен не подлежи на коментар и на съмнение. Рециклирането няма алтернатива. Факт е, че в останалите европейски страни постепенно се намалява депонирането на отпадъци за сметка на рециклирането. Знаете, че възникнаха и проблеми в нашата страна през годините назад. Това, което искам по-конкретно да коментирам, е, че за първи път въвеждаме по-точна и ясна регламентация на дефинициите, които засягат отпадъците. До момента като че ли това беше една от слабите страни в нашето управление на отпадъците, а именно, че много често онова, което се депонираше или рециклираше, не отговаряше на съдържанието. Често се подминаваха самият смисъл и същността на това, което се определя като отпадък. Сега за първи път виждаме такива по-ясни дефиниции, като „неопасни отпадъци“, „битови отпадъци“, „биологични отпадъци“, „строителни“, „хранителни“. Всичко това ще даде много по-голяма пълнота, точност и яснота какво точно ще бъде съхранявано и рециклирано и ще доведе до по-малки възможности за злоупотреба, ако щете, дори в посока на това да се използват някои опасни отпадъци и да се унищожават или да се рециклират по нерегламентирани начини и възможности. Знаете, че голяма част от отпадъците представляват суровини, материали, горива, но до момента под общата формулировка „отпадък“ винаги поставяме под съмнение това, което се използва в тази посока. Неслучайно от дълго време в Европейския парламент се обсъжда темата за така наречения край на отпадъка. Един такъв отпадък престава да бъде същият в момента, в който той вече може да бъде използван като неопасна суровина или като някакъв материал, който може да бъде използван вторично.

все повече набира сила и подкрепа. В общи линии това е бъдещето въобще на управлението на отпадъците в европейски мащаб.

Не виждам желаещи. Други изказвания? Не виждам желаещи. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 102-01-1, внесен от Министерския съвет на 5 януари 2021 г.

януари 2021 г. Гласували 94 народни представители: за 93, против няма, въздържал се 1. Законопроектът е приет. Господин Министър, Вашето възхищение и благодарност можете да изразите от трибуната.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 партия ГЕРБ за това, че подкрепиха, на БСП, че подкрепиха и на „Обединени патриоти“. Надявам се между двете четения да се внесат нови конструктивни предложения, които да бъдат пак подкрепени от всички. Ще окажем пълно съдействие по време на дебатите в Комисията и по време на обсъждане на предложението. Още веднъж – благодаря!

На свое редовно заседание, проведено на 20 януари 2021 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитирания законопроект. На заседанието присъстваха: от Министерството на енергетиката господин Жечо Станков – заместник-министър, и от Агенция за устойчиво и енергийно развитие господин Ивайло Алексиев – изпълнителен директор. От страна на вносителя мотивите към Законопроекта бяха представени от заместник-министър Станков. Той посочи, че Проектът на закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност е разработен във връзка с транспониране на разпоредбите на приетата през 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година. За постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд в Законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. Стратегията предвижда мерки за строителство на нови сгради и трансформиране на съществуващи сгради в сгради с близко до нулево потребление на енергия, подобряване на енергийните характеристики на жилищните и нежилищните сгради и насърчаване въвеждането на интелигентни технологии в сградния сектор. Със Законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г., като за подпомагане изпълнението ѝ се въвежда нова схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Разликата между общата кумулативна цел и прогнозните енергийни спестявания от прилагането на алтернативните мерки ще се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания между следните задължени лица: 1. Крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, които продават електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; Топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 3. Крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни клиенти повече от един милион кубически метра годишно; 4. Търговци на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 500 тона течни тона течни горива годишно; 5. Търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно. Нов момент при определяне на обхвата на задължените лица е включването на търговците на течни горива за транспортни цели, които бяха изключени от схемата за задължения за периода 2014 –2020 г. Разширен е обхватът на текущия режим за инспекция на системите за отопление и климатизация и включването на комбинираните системи за отопление и вентилация. Въведено е изискване сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 250 кв. м с инсталации за отопление или с комбинираните системи за отопление и вентилация с полезна номинална мощност за отопление или охлаждане на помещения над 290 kW да се оборудват със системи за сградна автоматизация и управление, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно. Във връзка с официално Уведомително писмо за нарушение № 2018/2338

свързана с отчитане изпълнението на индивидуалните годишни цели на задължените лица по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (чл. 16, ал. 3), като е посочено, че отчитането на енергийните спестявания може да включва спестени количества енергия, постигнати в рамките на периода за задължения, тоест след въвеждането на схемата за задължения до 31 декември 2020 г. Отменена е разпоредбата на чл. 57, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност, изключваща от обхвата на задължителни обследвания за енергийна ефективност предприятията, извършващи производство, пренос, разпределение и доставка на енергия. Предвиждат се промени в Закона за енергетиката с цел въвеждане на изисквания за отчитане на потреблението на топлинна енергия, енергия за охлаждане и топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ, както и изискване за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение, монтирани след 25 октомври 2020 г. Регламентира се представянето на потребителите на информация за фактурирането и потреблението на природен газ. Изпълнението на новите изисквания, въведени с Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на икономиката, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на жизнения стандарт на гражданите. последвалата дискусия народният представител Таско Ерменков изрази позиция относно липсата на оценка за въздействие на предложения Законопроект върху държавния бюджет, а това е необходимо, тъй като осъществяването на поставените цели за енергийна ефективност относно държавните структури не е реалистично да бъдат изпълнение само чрез европейско финансиране. Също така народният представител Таско Ерменков посочи, че е необходимо да се помисли за по-висок праг на критерии за задължените лица относно търговците на течни горива, които продават на крайни клиенти, за да се избегне натоварване върху по малките бензиностанции. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 12 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност,

България в момента се намира в наказателна процедура заради това, че ненавреме е транспонирала съответните европейски директиви в своето законодателство. Това е причината, поради която само ще се въздържим при приемането на този закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. Всъщност за пореден път сме свидетели на приемане на закони в областта на енергетиката и енергийната ефективност в състояние на липса на стратегия. Прословутата Стратегия за устойчиво и енергийно развитие, което трябваше да постави целите, насоките за развитие на енергетиката, в това число и на енергийната ефективност, начинът, по който ще ги постигаме,

Основните ни притеснения в изменението и допълнението на Закона за енергийна ефективност е, че за пореден път държавата в лицето на правителството на Република България възприема своята роля в мерките по енергийна ефективност единствено и само като тяхното регламентиране, оформянето им в закони и въвеждането на задължения към всички, които са свързани с ползването на енергия, като се започне от търговци на енергия, мине се през потребители, и се стигне до обикновения гражданин. Самата държава като задължение и начинът, по който ще ги изпълни, я няма. са институциите от държавната и местната власт, които трябва да предприемат мерки за енергийна ефективност. За съжаление обаче, никъде в Законопроекта не се пише по какъв начин те ще бъдат задължени, какво ще направят. Забележете, ако за потребителите и за задължените лица да изпълняват мерки по енергийна ефективност има наказания, предвидени за това, че те не изпълняват своите задължения, за държавните институции такива няма. Написано е, че в самата частична оценка на въздействието, написано от Министерството на енергетиката, са посочени негативните икономически въздействия относно изискването за финансов ресурс от потребителите при въвеждането на дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение. Записано е още като отрицателна тенденция и определянето на алтернативните мерки е затруднено, това води до по-високи индивидуални цели за задължените лица и съответно необходимост от допълнителни инвестиции. алтернативните мерки са тези мерки, които държавата предприема в своите планове, в своите действия, и финансира за изпълнение на мерки по енергийна ефективност. Това, което тя не успее да изпълни до индикативната цел, която трябва да постигне, се разпределя между така наречените задължени лица. Колкото по малко е свършила държавата, толкова повече трябва да свършат задължените лица. Според Законопроекта, който ние имаме тук, държавата почти нищо няма да направи, освен ако не полза някакви финансови средства от европейските фондове. Затова пък всички мерки трябва да бъдат постигнати от задължените лица. Нали разбирате, че с такъв подход няма как да говорим за енергийна ефективност? Мога да Ви дам един пример за алтернативни мерки, които например биха могли да намерят място в този законопроект като определение. Не да казваме, че мерките за подмяната на уредите за дялово разпределение ще бъдат за сметка на собственика, а да кажем, че държавата като алтернативна мярка ще направи програма за тяхната поетапна подмяна с финансови средства, осигурени от държавата. Напълно нормална мярка, която може да бъде алтернативна. Имаме примери за такива от дейността на Агенцията за енергийна ефективност, сега Агенция за устойчиво и енергийно развитие, от 2008-а и 2009 г., когато в рамките на програма бяха осигурени средства за обследвания на публични сгради и на малки и средни предприятия, благодарение на които след това бяха усвоявани европейски средства за тези предприятия и за тези публични сгради.

да накараме все пак държавата да има някакви ангажименти, да изпълнява някакви мерки по енергийна ефективност и поне 5% от сградния фонд да подлежи на обновяване всяка година, което между другото, е задължение и по Директивата. Още нещо, и този законопроект не е подминат от лобистки член, в който необосновано с нищо освен с такива интереси – казвам лобистки още един път – се намалява 12 пъти обемът на търгуваните горива от бензиностанциите като критерии за задължено лице, което няма да допринесе нищо за енергийна ефективност, но е опит за уреждане отношенията между големи и малки бензиностанции, частни интереси през приемането на такъв закон. Още един път казвам – ние ще се въздържим. Ще се въздържим и ще направим своите предложения между първо и второ четене, така че да стане ясно, че държавата, освен че регламентира дейности по енергийна ефективност, се задължава и предприема мерки самата тя също да изпълнява такива мерки и да ги финансира. Иначе изводът в мотивите, че този законопроект няма влияние върху държавния бюджет всъщност обрича енергийната ефективност на неуспех. Това не може да бъде нормална политика, ако искаме да бъдем в унисон с онова, което предстои на България и по отношение на декарбонизация, и по отношение на подобряване на състоянието на енергийната ефективност в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Ерменков. Има ли реплики по изказването?

Не виждам. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Николов за удължаване на работното време на парламентарния ден до приемането на Законопроекта. Гласували

Законът за енергийната ефективност трябваше да бъде транспониран още миналата година, но поради многото забележки, трудности от гледна точка на транспонирането на Директивата, влезе тази година. Някои от датите касаят миналогодишни, някои дати започват от 1 януари 2021 г., но това не е голям проблем. Всъщност този закон създава рамката и начина, по които част от нашата икономика, стремейки се да бъде нулевоемисионна към 2050 г., дава начините. Първо изброява задължените лица по този закон, начините и целите, които трябва да се поставят в зависимост от междинните етапи и крайните етапи до 2050 г., и съответно какво трябва да се направи от гледна точка на енергийната ефективност, така че да достигнем тези цели. Задължените лица всяка година трябва да се актуализират – да се дават от министъра на енергетиката. Целта е всяка година 8% от крайното потребление на енергия съответно да се спестява като цяло и до 2030 г. – там са заложени три етапа: до 2022 г, 2024 г. и до 2030 г., общо 8% от крайното потребление на енергия. Съответно лицата са, които потребяват петрол, топлинна енергия, тези, които пренасят електрическа енергия, доставят съответно електрическа енергия на потребителите, търговците на електрическата енергия и така нататък, и така нататък, влизат именно в тези задължени лица, като всеки един трябва да формира някъде около 1% от това, което доставя над 20 гигаватчаса за тези, които са с електрическа енергия годишно и така нататък. Това е изброено в Закона – да не го изказвам. Общо взето опитът, който имахме досега със задължените лица, за които приключи периодът 2020 г., е доста неприятен. Понеже ние сме от държавите, които разпределят задължението за спестяванията, които са по Директива – между държавата и между тези задължени лица, за които говоря, държавата изпълни своите задължения. Съответно Съответно се опитва да структурира, да каже на задължените лица какво трябва да направят, но не даде финансовите механизми за това това и тези лица не можаха да си изпълнят задължението от 2020 г. Слава богу, няма да има наказания от Европейската комисия, понеже ние влязохме някъде по средата на периода за предния период. Но сега съм сигурен, че това няма да се случи, тоест в един момент държавата ще трябва да плати съответните глоби, ако не се изпълнят задълженията, а съответно държавата да си ги потърси от задължените лица. Финансови механизми. Вече ние създадохме един механизъм. Има и други механизми, които са разработени, но според мен трябва още да се помисли, така че да насърчим тези задължени лица да използват различни варианти. Разбира Разбира се, те трябва да имат някаква възвращаемост дали чрез ЕСКО договори, дали по друг начин, но те трябва да насърчат потребителите да минават към енергийна ефективност и това съответно да им се впише в целите. Първо, индикативните, после крайните цели, които трябва да постигнат.

Но, от друга страна, това пък са възможности, които се дават към бизнеса, към тези задължени лица, към крайните потребители именно да се възползват

с нулево потребление на енергия, тоест те трябва да бъдат с всички съвременни начини на строителство и съответно на отопление, на осветление, на доставка на енергия, ще бъдат вече абсолютно заменяеми с нови, с възобновяеми източници, със съответно съвсем нови технологии за отопление и така нататък. Всичките тези неща трябва максимално бързо да Това чука на вратата и ако ние не сме готови, тези цели стават кумулативни и в един момент накрая ние няма да можем да успеем да ги изпълним, ако чакаме последния срок. Заради това исках най-вече да се изкажа, че ние трябва да търсим инструментариума, по който да се насърчат всички тези фирми. Понеже досега говорим за електрическата енергия – имаше регулиран пазар, този регулиран пазар беше дотиран, кроссубсидиране имаше и съответно потребителите нямаха нуждата да инвестират в такива нови технологии, спестяващи технологии или възобновяеми източници, за да намалят потреблението си, защото наистина енергията беше поносима, не мога да кажа евтина, но поносима и това ни насърчаваше. Сега, когато извадихме небитовите потребители, мога да Ви кажа, че има доста голям стремеж за инвестиране в такива технологии, за намаляване на потреблението и за съответно използване на възобновяемите източници за собствено потребление. Мога да цитирам големи вериги от магазини, които започнаха да инвестират в това, но няма да ги рекламирам. Това породи повече бизнес нюх и мисъл, така че трябва да спестяват такава енергия. Именно това трябва да стане с кампания. Даже се надявам и Министерството на енергетиката да е активен участник. Разбира се, и ние, които съответно им правим тези закони, но ние трябва да направим инструментариума. С единия от инструментариумите, който приехме в Закона за енергетиката, даваме възможност на Фонда за сигурност на електроенергийната система да има механизъм да сключва договор с кредитни институции, рамково споразумение, по което той да плаща съответно лихвите по по такива кредити и тези кредити да отиват именно за енергийна ефективност, съответно възобновяеми източници, които отиват за собствено потребление. Това е един от финансовите механизми, които може да насърчат именно такива инвестиции. Разбира се, и фондовете, които предстоят да влязат и за развитие, и съответно и Фондът за плавен преход, също може да се използва, но всичкото това нещо трябва да насърчи креативността на всеки един стопански субект и не само физически, но съответно и креативността на задължените лица да насърчат своите потребители да инвестират в това нещо. Знаем и господин Ерменков е казвал много пъти, че един лев, вложен в енергийната ефективност се връща много по-бързо и многократно, отколкото инвестиране в каквото и Така че наистина предстоят вълнуващи дни и трябва да търсим решение и да насърчим всички, които ще инвестират. Мисля, че Законът Мисля, че Законът е добър като направление, разбира се, той транспонира Директивата. Разбира се, че някои неща могат да бъдат поправени между първо и второ четене, но това дава

фактури, тоест счетоводни документи, които да получават. Няма да има изравнителни сметки. Лесно ще се хващат хората, които злоупотребяват или крадат енергия спрямо своите съседи и това ще даде по-голямо доверие съответно на потребителите спрямо доставчиците на услуги. До 2027 г. трябва да се направи подмяната на тези уреди за дялово разпределение, а не само търговските уреди, и съответно след това са задължени всички лица, доставчици на услуги, ВиК оператори, топлинни – топлоснабдяването, да бъде съответно с ежемесечно отчитане, без да има вече накрая изравнителни сметки в края на някоя енергийна година дали е топлинна, дали е за електрическа енергия. Така че исках да наблегна точно на това – на възможностите, които дава именно Законът за енергийната ефективност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Николов. Има ли реплики по изказването? Не виждам. Други изказвания има ли? Господин Аталай, заповядайте.

Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Разбира се, не виждам политическа формация, която няма да подкрепи изменението и допълнението в Закона за енергийната ефективност. Изслушах много внимателно господин Ерменков и господин Николов. Те в основни линии описаха точно какво засяга изменението и допълнението, но все пак искам да наблегна на някои подробности, на които би трябвало и досега и и досега и оттук нататък Министерството на енергетиката да обърне много сериозно внимание. Уважаеми колеги, основното нещо е, че трябва да се направи така, че използването на енергия при крайния снабдител, при крайния потребител, да се намали чрез намаляването на използваната енергия, да намалим първичната енергия за производство на електроенергия от топлоцентрали, от ВЕИ-та и така нататък. Това нещо засега – опитите, които правим, затова че не можахме и последната Директива да транспонираме, ни довежда до мисълта, като че ли енергийната ефективност остава малко настрана, не обръщаме достатъчно внимание за енергийната ефективност. А още повече пък ГЕРБ – в тяхното си управление направиха така, че много пари се изразходиха, особено за саниране на сградите, но в крайна сметка ние досега нямаме някакъв отчет, анализ въз основа на тези инвестирани средства, въз основа на това саниране колко енергия все пак е спестено при крайния снабдител, при крайния клиент и колко мощности са необходими да може да закрием, или по една, или друга причина да преминем на производството на енергия от други мощности? Затова, колеги, възниква въпросът в момента с този закон уреждаме възможността за финансиране на проекти по енергийна ефективност, като се започне от крайния потребител, докато се стигне до производителите, какво направихме какво направихме и защо смяната на тези търговски уреди в момента ще бъдат за сметка на клиента? Знаете ли защо? Защото, когато санирахме сградите, грешка – не създадохме възможност вертикалните щрангове или входът на ползването на енергия и търговския уред да поставим на входната врата на клиента. Затова, ако сега вертикалните тръби за получаване на топлоенергия, за получаване на газа, за получаване на електроенергията бяха на входа на клиента, търговският уред щеше да бъде собственост на Електроразпределение, собственост на Топлофикация, а нямаше да се занимаваме с други допълнителни уреди, които не са търговски. Ще подкрепим този законопроект, но пропуските, които допуснахте, колеги, би трябвало оттук нататък да ги вземем под внимание и да не ги допуснем по-нататък. Благодаря Ви. Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 002-01-74, внесен от Министерския съвет на 30 декември 2020 г. Гласували

Министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на два въпроса от народните представители Жельо Бойчев и Кристиан Вигенин. 2. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Кристиан Вигенин и Цветан Топчиев. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на четири въпроса от народните представители Николай Тишев; Георги Александров и Христиан Митев; Никола Динков и Виолета Желева; и на въпрос от народния представител Манол Генов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев на един въпрос от народния представител Ирена Анастасова; министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на три въпроса от народните представители Георги Михайлов, Валентина Найденова – два въпроса, и на два въпроса с писмен отговор от народния представител Десислав Тасков; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народните представители Смиляна Нитова и Ирена Анастасова, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Десислав Тасков; и Таня Петрова; министърът на труда и социалната политика Деница Сачева на два въпроса от народния представител Александър Мацурев; - министърът на околната среда и водите Емил Димитров на два въпроса от народния представител Кристина Сидорова; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Васил Антонов. Поради поставяне под епидемичен карантинен режим на министъра на финансите Кирил Ананиев зададените към него въпроси, на които срокът за отговор попада в карантинния период, ще бъдат предоставени от министър Ананиев веднага след изтичането на този период. С това закривам парламентарното заседание. Следващото заседание е утре – 29 януари 2021 г., в пленарната зала на Народното събрание.